**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 169;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 Poštovana zamjenica ministra gospodarstva gospođa Tamara Obradović Mazal. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Dopustite da na početku rasprave zahvalim na provedenoj na provedenoj raspravi u okviru saborskih odbora. Predlažemo kratku izmjenu Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. S obzirom da je zaista kratka izmjena pretpostavlja se da ću ja to kratko i obrazložiti, međutim iskoristit ću ujedno priliku s obzirom da je prethodila rasprava o energetici na način da se postavilo pitanje i aktivnosti koje radi centar. Dopustite mi da iskoristim ovu prigodu napraviti jednu retrospektivu rada centra u ovih posljednjih nekoliko mjeseci. Primarna misao vodilja izmjena i dopuna koje predlažemo je inicijativa primarno lokalne samouprave koja se u zadnje vrijeme obratila centru kako bi ovlastila sa inicijativom da ovlasti centar da preuzme dio odgovornosti odnosno da u njihovo u njihovo ime i za račun priprema prijedloge, predlaže projekte, provodi postupak odabira kod JPP-a za privatnog partnera, sklapa ugovor i nadzire samu provedbu projekata JPP-a. Kroz dosadašnju provedbu aktivnosti rada centra jednostavno je uočena potreba odnosno uočena je brzina reakcije samog centra, došlo je do inicijative na razini lokalne samouprave da ono što centar radi za tijela centralne države za izvršnu vlast da se dopusti da centar radi za one jedinice lokalne samouprave naravno koje to žele koje iskažu interes i kojega za to ovlaste. Prema tome ovim predlažemo odredbu koja omogućuje jedinicama lokalne i područne samouprave da daju ovlast centru da u njihovo ime i račun obavlja djelatnosti koje su vezene za projekte JPP-a. Govoreći o projektima JPP-a javno privatnog partnerstva ali i ostalih segmenata rada segment dopustite da rezimiram što su pokazatelji u zadnjih nekoliko mjeseci što centar radi sa čime se centar suočavao do sada gdje su praktični problemi, a što napreduje planiranom dinamikom. Što se tiče energetske obnove zgrada u javnom sektoru do sada je ukupno raspisano 26 postupaka nadmetanja javne nabave u kojima je obuhvaćeno 38 objekata sa aspekta energetske obnove zgrada u javnom sektoru. Isto tako centar je izanalizirao 110 projektnih zadataka. Od tih 110 projektnih zadataka utvrđeno je da je 33 ekonomski neisplativo, da se 15 projektnih zadataka mora nadopuniti, a da se za 21 projektni zadatak čeka suglasnost jedinica lokalne i područne samouprave. Sama činjenica da vam na 33 projekta netko unaprijed prije nego što ste uopće krenuli u bilo kakav ciklus, bilo kakvu investiciju, bilo kakvo makar trošenje novca na papir za izradu projekta sama činjenica da vam netko unaprijed na 33 različita punkta kaže da vam se to ekonomski ne isplati je već nema svoju novčanu vrijednost ali svakako ima vrijednost onog troška kojeg niste napravili, dakle savjet koji itekako vrijedi. Ako ostajemo u segmentu energetske obnove zgrada u javnom sektoru dopustite da još dodam da je centar napravio i 72 energetska pregleda. Za 33 projekta se u ovom trenutku radi izračun ekonomske isplativosti, za 27 projekata izračunata je ekonomska neisplativost ukoliko se nastavi sa projektom, za 9 pregleda utvrđena je nekompletna dokumentacija, a za ostale projekte koji su se pokazali isplativima i koji su u stanju gotovosti provedeni su postupci javne nabave. Također dopustite da dodam da je centar objavio otvoreni postupak javne nabave za 300 energetskih pregleda građevina i njihovo certicifiranje. U segmentu javno privatnog partnerstva temeljem okvirnog programa Vlade iz travnja 2012.godine u vrijednosti od 14 milijardi kuna prikupljeni su podaci o potencijalnim projektima. Za 6 projekata u kolovozu je ugovorena izrada komparatora i prijedloga projekata a temeljem toga u potpunosti je pripremljeno 5 projekata u vrijednosti 740 milijuna kuna koji su spremni za upućivanje Agenciji za javno privatno partnerstvo. ono na čemu se također radi je registar investicija koji je počeo sa svojim radom od lipnja i od lipnja se rade mjesečna izvješća o realizaciji investicija za 9 javnih poduzeća za koje centar radi analizu. Naravno o drugim aktivnostima samog centra kao i planiranim aktivnostima možemo dati tijekom rasprave dodatne detalje. Zahvaljujem na pažnji. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Počinjemo sa klubovima. Za klub IDS-a prijavio se poštovani zastupnik Damir Kajin. Nema ga, klub gubi pravo na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Domagoj Milošević. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Otprilike je nekih 6 mjeseci prošlo od kada smo u ovom Saboru glasovali o Prijedlogu Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije. Sam naziv s obzirom na dužinu tog centra pomalo na neki način zabrinjava. Ni tada klub HDZ-a nije podržao donošenje tog zakona pa tako nećemo podržati niti ove izmjene i dopune zakona. Nekoliko je posrednih i neposrednih razloga zbog kojih nećemo podržati ove izmjene zakona. Kao prvo, u srpnju nije bilo tako davno ove godine podržali smo donošenje novog Zakona o javno privatnom partnerstvu. Tada smo jasno tražili da se donese čim prije i strategija o javno privatnom partnerstvu, o tome da se govori što će, koji su ciljevi Agencije za javno privatno partnerstvo. Međutim, niti u tom slučaju kao niti u masu drugih slučajeva zapravo nismo dobili odgovor kada će i da li će uopće doći pred Hrvatski sabor neka strategija. Smatramo da je postojeći Zakon o javno privatnom partnerstvu, vraćam se na ovaj današnji prijedlog zakona odnosno izmjena i dopuna zakona, smatramo da je Zakon o javno privatnom partnerstvu apsolutno zadovoljavajući okvir za ono što bi trebao raditi i centar, prije svega kad govorimo o investicijama u energetici. Dapače, mislim da će ovakvo novo rješenje dodatno stvarati zbrku u šumi zakona koji ionako treba pojednostavljivati, odnosno rješenja zakonska. Također čini se iz ovog prijedloga izmjena i dopuna da postajemo polako svjesni jedne činjenice, a to je da Republici Hrvatskoj stvarno nedostaje Ministarstvo za energetiku. Ako ne Ministarstvo za energetiku onda barem ozbiljna uprava za energetiku unutar Ministarstva gospodarstva što je dobro, međutim nećemo to također ovim izmjenama i dopunama zakona riješiti niti nadomjestiti ono što na strateškoj razini nedostaje. Dapače, danas kao što znate imamo uz ovaj centar Agenciju za javno privatno partnerstvo, pa onda imamo Agenciju za investicije i konkurentnost itd., itd. I moramo se svi zajedno ja mislim ipak zapitati, bez obzira tko je na vlasti, tko je u oporbi, trebamo se zapitati do kada ćemo sami sebe sa novim zakonskim rješenjima, novim formama i novim organizacijama pokušavati adekvatno odgovoriti na ono što svi ja mislim da znamo da su naše stvarne prepreke i stvarni problemi i suština naših problema. Ja ću ih kratko probat nabrojat, a to su prije svega nedostatna ulaganja u energetsku infrastrukturu, prije svega u sustav toliko puta spomenut danas HEP, dakle sustav prijenosa i distribucije kojem prečesto ti nedostaci ulaganja predstavljaju zapravo najveću prepreku za mnoga ulaganja, ne energetska nego svekolika ulaganja u Republici Hrvatskoj, prije svega u industriji. Također nedovoljno ozbiljan međunarodni interes za samostalna privatna ulaganja u proizvodnju energije, naglašavam samostalna, dakle ona koja ne bi bila ili nisu subvencionirana od strane države i poreskih obveznika time ili bez ikakvog sudjelovanja države ili javnih poduzeća. Nesumnjivo smo svi u ovom domu za ulaganja u energetski sektor i bez obzira na sve kritike od kojih neke stoje, a to je da ta ulaganja zaista neće značajno doprinijet zaposlenosti, neće

proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora neće imati neutralan utjecaj na naš okoliš. Međutim, mislim da nam je također svima ovdje jasno da to što kasnimo sa nekim ulaganjima i to što proteklih desetljeća tko god bio na vlasti dakle nismo izgradili kao što jesmo prometnu infrastrukturu, a energetska infrastruktura kao što je to i prometna infrastruktura je preduvjet za razvoj i gospodarstva i industrije i cijeloga društva. Smatramo da je upravo potpuno otvaranje, a danas je bilo dosta rasprave o tom tržištu i o regulaciji tržišta, dakle potpuno otvaranje za privatna ulaganja u proizvodnji, u ovom slučaju energije i žestoka konkurencija sutra na hrvatskom tržištu u toj proizvodnji je jedini način da se smanji ovisnost o uvozu i to bez obzira da li imamo energent lokalno ili ga nemamo. Nadalje, također sustavno ne uklanjanje administrativnih tj. birokratskih barijera, da nazovemo to pravim rječnikom i ponavljat ću cijelu godinu ako treba i sljedeće godine, a to je nužnost da se formalizira i da se nastavi akcijski plan za uklanjanje prepreka ulaganjima zato što pojedinačnim nijednim zakonom to ne možemo učiniti. To smo u više navrata naglašavali i kad smo podržavali posljednji Zakon o poticanju ulaganja. I zadnje, ali ne najmanje važno i danas već spomenuto, a to je ovogodišnji pad ulaganja inozemnih sa prošlogodišnjih slabih 600 milijuna eura na ovogodišnjih 6 mjeseci 150 milijuna eura mislim da dovoljno govori o tome na kojem smo putu. Kao i mnogi drugi zakoni, odnosno izmjene i dopune zakona i ovaj današnji prijedlog potvrđuje da se nažalost usprkos krizi koja se produbljava svaki dan, usprkos činjenici da bruto nacionalni proizvod pada, da industrijska proizvodnja pada, da potrošnja pada, a jedino što raste, raste ubrzano nezaposlenost, mi se u Hrvatskoj i dalje bavimo isključivo formom, a ne bavimo se sadržajem. I dalje se bavimo posljedicama, a ne uzrocima naših problema, a donošenjem ovakvih novih prijedloga izmjena i dopuna, novih, novih, stalno novih zakona umjesto dosljednom i učinkovitom provedbom postojećih već donesenih zakona nećemo se daleko odmaknuti. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Zlatko Komadina. Poštovane kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice ministra. Ja ne bih imao ništa posebno dodati u odnosu na uvodno izlaganje koje sam u ime kluba imao kod Zakona o energiji kao što je gospođa zamjenica ministra imala zapravo objedinjeno obrazloženje. Mislim da je najsvrsishodnije da vam ne uzimam naše zajedničko vrijeme. Jedino što ću ponoviti mislim da je svima jasno da s ovim zakonom se osnažuje pozicija ajmo reći nezavisnost, makar nezavisnih nema po mom dubokom uvjerenju, ali dobro, ali su u svakom nešto dalje od Vlade i od direktnog političkog utjecaja i uvodi se kažem institut tržišta u tom dijelu kako je Europska unija u svom trećem paketu i tražila od nas. Prema tome, nema nam tu duge nego zapravo ovaj paket promatrati na jedinstven način, a naravno da možemo sada diskutirati o tome što je s investicijama u bilo kojem sektoru pa tako i energetskom, zašto dosad nije bilo primjerice LNG-a, trebao ga je biti, kao što sad kolega govori o padu investiranja zbog ove Vlade. Mi možemo govoriti o padu i uzrocima koji su tome doveli prethodne Vlade. Međutim, to nas neće predaleko odvesti. Mislim da umjesto toga tko nije bilo bi dobro da napokon nešto počne. Zahvaljujem. Zahvaljujem i na racionalnoj potrošnji vremena. Stavove kluba HNS-a približit će nam uvažena zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. ja ću također vrlo kratko naime ovdje se radi o izmjenama i dopunama Zakona koji je donesen krajem ožujka i naravno da se i u životu i u praksi pojave neki novi momenti koje je potrebno dodatno regulirati i to se sada upravo ovim izmjenama i dopunama radi. Zamjenica ministra objasnila je o kakvim se izmjenama radi i mislim da je sasvim logično da ove izmjene i dopune prihvatimo. One će u potpunosti omogućiti i dodatno pojednostaviti ugovaranje i provedbu svih projekata vezanih uz energetski sektor i investicije, odnosno uklonit će se administrativne prepreke uočene kroz dosadašnji rad centra. Ova Vlada i kroz ovaj zakon i kroz aktivnosti centra pokazuje jasnu namjeru da osigura uvjete i konzultantske i logističke i sve one koji se pokažu potrebnima kako bi olakšala svim korisnicima a posebno jedinicama lokalne samouprave, da ukoliko se odluče za investiranje po nekom od predloženih modela, da od strane države, odnosno od centra mogu dobiti svu moguću pomoć. Ovdje se radi o važnim objektima uglavnom društvene namjene. Dakle, kad govorim o javno-privatnom partnerstvu i energetskoj obnovi, dakle obnovi škola, vrtića, bolnica, socijalnih ustanova, kulturnih ustanova. Dakle, svih onih ustanova koje su uistinu od iznimne važnosti za hrvatske građane. I upravo u modelima po projektu javnog privatnog partnerstva i naročito energetske učinkovitosti, o tome smo govorili puno u jutarnjem dijelu sjednice može se itekako racionalno i efikasno upravljati energijom, izvršiti značajne uštede u proračunima tih ustanova, a isto tako dakle i u proračunima jedinica lokalne samouprave

Ali htjela bih samo istaknuti da sam se uistinu ugodno iznenadila s podatkom da je pripremljeno projekata u iznosu od čak 740 milijuna kuna i nadamo se da će se oni uskoro i brzo i realizirati. To govori u prilog činjenici da se ovaj centar na brzinu posložio i krenuo u realizaciju projekata. Iskreno se nadam da će se veći broj subjekata prepoznati mogućnost i koristi energetske obnove zgrada i izgradnje po modelu javno privatnog partnerstva kao načine kvalitetne i učinkovite izgradnje. I naravno da će biti određenih problema i naravno da će biti određenih prepreka. No, tu smo svi zajedno da ih rješavamo i izmjene u ovom zakonu idu upravo u prilog tome. Važna uloga centra je svakako i u tome da se po prvi puta u Hrvatskoj uvodi i sustav da netko točno i egzaktno prati kome se daje novac, kako se s njim postupa i da se o tome kontinuirano izvještavaju svi nadležni i odgovorni. Da se na ovaj način kontroliralo i pratilo vjerojatno bi se moglo pravovremeno reagirati i zaustaviti ove neke od kriminalnih procesa koji su za vrijeme bivše Vlade zahvatili gotovo sve državne tvrtke. Jer da je postojala spoznaja valjda bi postojala i reakcija, nije baš sigurno ali vjerojatno bi se spriječilo i te sve silne afere o kojim zadnjih godina slušamo i koje jednostavno ne staju. Nekima je možda odgovarao takav nered, no ova Vlada će sigurno inzistirati na redu i koordinirano plaćanje povezanih sustava kao zadaća centra je u tom smislu od iznimne važnosti. I to dakle, ne samo da bi se pratili i kontrolirali već da bi se i koordinirano djelovalo. U dosta projekata upravo sustavi o kojima smo danas puno govorili i HEP i JANAF trebaju nastupati koordinirano i nužno je povezati sve te sektore kako bi njihovo funkcioniranje i realizacija projekata bili efikasni. To su samo neke od zadaća koje centar izvršava. Uloga centra u ovom trenutku je apsolutno nužna za pokretanje investicija prvenstveno u energetskom sektoru od strane državnih tvrtki jer je iznimno važna iz razloga, iz tog razloga podržavamo rad centra kao izmjene i dopune ovog Zakona koje će mu omogućiti i još bolji i efikasniji rad. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Čut ćemo još jedan klub, klub HDSSB-a poštovani zastupnik Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, dakle novo čedo koje se rodilo u krilu ove Vlade se rodilo i treba ga njegovat. Dakle, ono je izglasano, ono postoji, ono počinje stajati na svoje noge pa nije red da onda i putem ovoga prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona ostavimo ga na cjedilu. Ono što u ocjeni stanja ovoga predzakonskog prijedloga piše da je centar započeo i postupke i, dakle između ostaloga, nadmetanja s ciljem provedbe pripremljenih projekata posebice u dijelu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada. To je pod broj jedan. A malo prije smo imali jednu repliku i raspravu oko toga koliko smo odmakli daleko upravo u tom segmentu, a očito nismo daleko odmakli. A možda je to početak rada centra. Možda ne treba biti previše kritični da bi ocjenjivali u tom segmentu, dakle zaduženja ili rada ovoga centra, da ne kažem kratko centra u poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada. Drugo. U aktivnost koja se navodi, a to je aktivnost centra su, dakle provedba svih investicija za koje je iskazan interes posebice vezano za projekte javno-privatnog partnerstva. A maloprije ovdje od kolege Miloševića kada je kada je elaborirao svoju raspravu, svoj govor smo čuli da zapravo i nema nekog posebnog interesa, da se on ne iskazuje, da nema onih koji se javljaju poglavito onih da kažem neposrednih ulagača ili samostalnih ulagača pa i onih koji bi išli putem javno-privatnog partnerstva u izgradnju energetskih objekata u RH. I na kraju krajeva koliko košta javno-privatno partnerstvo? Je li to skuplji oblik poslovanja za da kažem naručitelja, korisnika od nekakvog povoljnog kredita? Kada uzmete što sve u javno-privatnom partnerstvu nudi onaj koji želi izgraditi i daje i ulaže onda se može vidjeti da je to zapravo kako reče kolega Lesar maloprije vani poput meksikanskih autocesta. to košta puno više bilo državu, bilo jedinicu lokalne ili regionalne samouprave negoli jedan povoljan kredit. A opet povoljnog kredita dobiti ne možemo. Tako povoljnog da bi bio upotrebljiv za izgradnju tako relativno krupnih objekata, kapitalnih objekata koji su objekti koji služe svrsi proizvodnje energije. Naravno ovaj zakon u ocjeni potrebnih sredstava kao i svi ovi prije jasno da nema nikakvih ne zahtjeva osiguranje dodatnih sredstava to je već uobičajena ocjena tako da ono ne treba ni govoriti o njoj. No, posljedice koje će proisteći donošenjem novog zakona. I onda se dakle lijepo nabraja uklanjanje administrativnih prepreka uočene kroz dosadašnji rad centra iako centar ne može promijeniti neke zakone koji su na putu ili čije su zakonske odredbe prepreka ili zapreka u efikasnijem, u djelotvornijem radu centra, a u smislu ubrzanja tih investicija i privatno-javnoga partnerstva. Kaže se da će se omogućiti korištenje usluga centra od strane većeg broja korisnika, a temeljem iskazanog interesa posebice s razine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da bi valjda mogla komunicirati sa lokalnom i područnom samoupravom upravo ovaj centar svoju prvu investiciju bez privatno-javnog partnerstva se odlučio na kupovinu skupocjenih automobila o kojima već svi znamo i o kojima smo mogli čuti podrobno iz medija. I o njihovoj kvaliteti, ali i o cijeni. Postoje i druge mogućnosti, evo ja ću došapnuti Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora investicija, dakle postoje prijedlozi pa da kažem promućurnih građana pa ljudi koji slušaju ovu našu raspravu i danas su dobronamjerni šalju čak i evo putem sms-a poruke, preporuke, njihova razmišljanja pa mislim da nije loše ni poslušati ono što mi se čini da nije loše, da je dobronamjerno kao što mislim da smo i mi svi danas u svrhu izvlačenja Hrvatske ne samo iz opće krize negoli i energetske krize, dakle da je moguće rasterećenje, tako piše jedan od ako Štimac čita poruke mogu i ja jel', da je moguće rasterećenje energetike. Dakle da se raspiše međunarodni natječaj za masovnu nabavu solarnih sustava za grijanje sanitarne vode za individualne objekte. Građani putem vaučera preuzimaju opremu uz kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke, naše banke ili preko HBOR-a uz jedan do dva posto kamata. Hrvatska se država odriče PDV-a u korist ugradnje. Tako se npr. u Slavonskom Brodu jer poruka je iz Slavonskog Broda može osigurati 67% od ukupne potrošnje tople vode za etažno grijanje ili za grijanje individualnih stambenih objekata. Nije li to dobar prijedlog? Po meni je pa sam ga evo pročitao javno ovdje pred zastupnicima. se nadam da će i ovaj centar promišljati i razmišljati prilikom svog djelovanja, prilikom dakle ponuda za privatno-javno partnerstvo o izgradnji objekata od energetskog značaja za RH i za jedinice lokalne i regionalne samouprave i da će napokon rezultati biti puno bolji nego oni koji su iskazani za onu prvu namjenu o kojoj sam govorio, a to su to su projekti u poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada gdje je zasada rezultat rekao bih mizeran. Ako mi dokažete da nije bit ću presretan, ali nažalost je tako. A o objektima koji bi bili kao projekti energetske, za proizvodnju energije o tome da i ne govorimo. Pa i taj Plomin o kojemu govorimo, početak izgradnje bi bio tek ne znam ni ja za pola godine, godinu dana, tek početak temelji da kažem a kamoli završetak i početak dakle proizvodnje električne energije. U svakom slučaju s obzirom da centar imamo, da je on tu, da je on rođen pa nije red da mu ometamo njegov posao i njegov rast, njegov put pa mu želimo sreću sa dignutom rukom kada bude se izglasavao ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi zastupnik je iznio jednu neutemeljenu informaciju, ona se često provlači kad je pitanje javnog privatnog partnerstva. Kaže, da je skuplje javno-privatno partnerstvo nego direktno investiranje preko kredita kad financira lokalna samouprava, područna ili država. A u biti ne poznaje se suština javno-privatnog partnerstva. Sama investicija u objekt, školu, zdravstvenu ustanovu itd. iznosi cirka oko 20% ukupnog iznosa investicije. Kroz javno-privatno partnerstvo provodi se upravljanje, izgradnja, upravljanje i održavanje. Održavanje u roku od 25 do 30 godina košta više od 50% same investicije. Niti u jednom objektu o kojem govorimo i o kojem se javno-privatno partnerstvo provodi u Hrvatskoj, će se provodit. Ne postoje informacije ukoliko je koštalo održavanje tijekom 25, odnosno 30 godina. A kroz javno-privatno partnerstvo točno se, jasno, transparentno kako mi često volimo kazat, zna koliko košta to održavanje i time se dobiva kvalitet, time se dobiva da nakon 25 do 30 godina objekt ima sve one uvijete kroz održavanje kakve bi trebao imati i nakon dobivanja uporabne dozvole. A s obzirom da su iskustva temeljena na pozitivnim iskustvima iz Europskih zemalja gdje je uspješno provedeno javno-privatno partnerstvo, onda je sasvim jasno da javno-privatno partnerstvo kroz kalkulaciju i matematiku koju će odraditi Centar za energetiku i investicije će biti puno povoljniji i jeftiniji od direktne gradnje u kojoj se ne zna, odnosno sigurno je, može se reći skuplje održavanje. Jer nakon 25 do 30 godina privatni partner mora vratiti objekt u stanje koji je funkcionalan, isti ili približno isti kod preuzimanja. Hvala. pa po stilu HNS-a, bahatom, pomalo, ne vrijeđam jer ne mogu oni mene uvrijediti, to je, dakle suština je kolega privatno-javnog partnerstva ili javno-privatno kada nemaš novaca onda nudiš onome ko ima sve i više od onoga što bi bio kredit kada bi bio povoljan. To je suština i vaša suština. A mi ćemo možda morati ići, s obzirom na neznanje u Varaždin na vježbe iz javno-privatnog partnerstva ili radionice, jel pa ćete nas vi naučiti i vaš predsjednik kako se to radi. A što se tiče uspješnosti projekata javno-privatnog partnerstva u Europi onda najbolje da uzmete primjer sveučilišne bolnice u Londonu koja je građena javno-privatnim partnerstvom, a sada zjapi prazna kao i ona naša sveučilišna u Blatu blizu, prema Karlovcu kad se krene. Eto, to vam je uspješnost, a ima još niz drugih primjera ili željeznica u Londonu, evo kako god hoćete. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. S time smo završili raspravu po klubovima i sada idemo na pojedinačnu raspravu. Prva je poštovana zastupnica Mirela Holy. vam poštovani potpredsjedniče. Pa, nakon čitanja ovog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija ne mogu se oteti dojmu da ovaj zakon ipak nije bilo potrebno raspraviti u hitnoj proceduri. Sumnjam, naime da će donošenje ovog zakona po hitnom postupku imati blagotvorni učinak za otklanjanje većih poremećaja u gospodarstvu, a što je evo argument kojim se opravdava hitna procedura za donošenje ovog zakona. Iako, pozdravljam ideju o formiranju tima koji se treba baviti guranjem energetskih investicija. Bojim se da centar svojim dosadašnjim radom nije pokazao rezultate u ovom pogledu, a pitanje je hoće li u budućnosti biti drugačije. Centar je osmišljen, podsjećam vas kao svojevrsno konzultantsko tijelo čija je uloga da pomaže državi i energetskim kompanijama u provedbi strateških energetskih projekata i provedbi smislene, planske, energetske politike. No, do sada je centar bio mrtav, u smislu pokretanja novih energetskih projekata i ponovno gledamo izvlačenje iz zaboravljenih ladica, prašnjavih, više desetaka godina starih energetskih projekata. Nažalost, nema svježih ideja, nema kreativnosti, nema pozitivnih pomaka koji su nam jako potrebni u ovom području. Ponavljam, centar je konzultantsko tijelo koje je ovo ljeto raspisalo dva natječaja za konzultantske usluge ukupne vrijednosti 110 milijuna kuna sredstava koja centar izvlači iz energetskih kompanija poput HEP-a, JANAFA, PLINAKRO-a, INA-e. Za te tvrtke doista trebaju konzultanta da bi raspisale natječaje za konzultantske usluge. Zbog toga se postavlja pitanje čemu centar ustvari služi i hoće li ovo proširenje ovlasti centra u području javno-privatnog partnerstva dovesti do pozitivnih pomaka, nadam se da hoće. Ali čini mi se da se centar do sada strastvenije okupirao nabavkom finih vozila, no privlačenjem novih investicija u energetiku. A nije točno da su da nema interesa za investicije, jer ih ima i to ne samo kod domaćih kompanija poput Agrokora, koji sve više interesa pokazuje prema energetskom sektoru ili pak Adris grupa koja također je pokazala ambicije za energetski sektor, već i od strane stranih investitora. Primjerice, zašto centar nije angažiran na privlačenju Katarskog, Katarske kompanije Katar gas i općenito Katra kao investitora u LNG terminal na Krku s obzirom na to da bi to bilo u strateškom interesu RH u smislu diversifikacije dobavnih pravaca plina koji danas velikim dijelom nabavljamo s istočnog tržišta. Moj poznanik naime radi u Katar Gasu i kaže mi da bi ta kompanije imala interesa za investiranje u LNG terminal u Hrvatskoj i ja mislim da bi središnja uloga Centra trebala biti upravo u tom dijelu da pronalazi investitore i da gura u konkretnu realizaciju projekte koji su od strateškog interesa za RH. Moj je dojam stoga da je centar do sada lutao i da se u ovih par mjeseci još nije u potpunosti snašao, a vrijeme nam nažalost curi. Bojim se da dorada Zakona o centru neće pomoći uspješnosti privlačenja i guranja energetskih investicija ako se ustvari ne zna što se želi postići. Bez toga neće nam pomoći ni 10 centara, a ja mislim da bismo se trebali napokon odlučiti u vezi toga koji su nam to strateški projekti, da li treba poticati određeni okvir koji će omogućavati energetske investicije i zbog toga mi je drago što smo danas evo ga donijeli zapravo raspravili ova dva zakona vezana uz treći europski energetski paket te se nadam da će i drugi zakoni vezani uz energetski sektor ići na stvaranje okvira koji će biti znatno prohodniji i povoljniji za investiranje u ovaj izuzetno važni sektor. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Rekao sam ja da se ja i Mirela Holy potpuno slažemo u mnogo toga i to se ispostavilo jel. Naime, kolegice Holy dobro ste primijetili kao što sam i ja primijetio da ovaj ovaj Centar za praćenje poslovanja i investicije je zaista ipak poradio najviše na ovim automobilima koji su energetsko čudo RH počevši od grijanih sjedala da se ne bi zamrzla vozač efekti djelovanja ovog centra je i natječaj za 110 milijuna kuna za konzultantske tvrtke. Dakle novac ide iz ruke u ruku a koristi nikakve. Čudno je da Plinacro, INA, JANAF i ostali ili netko smatra da oni nemaju svoje da kažem biroe svoje razvojne projekte i projektante koji bi umjesto te konzultantske tvrtke kojoj će se dati 110 milijuna ili više njih da oni nemaju svoje vlastite dakle potencijale razvojne, idejne, strateške koji mogu sami crtati. Imaju ljude, imaju stručnjake, imaju najvjerojatnije i projekte. A vidim da je na ovaj centar navalili su investitori i ovi što vole javno privatno partnerstvo da Bog sačuva. Nigdje nijednog potpisa niti ima plana. kako ste zamijetili da se zapravo upotrebljavaju stari projekti poput Plomina, TE Rijeka ali recimo baš nikako, ja ne znam šta je s tim rukama koje će se razviti ili ne da se spomene npr. isto stari projekt HE na Dravi kod Osijeka. Iako je to čista stvar nije ekološki potpuno o.k. zar ne u odnosu na Plomin ili pak bilo koju TE na fosilna goriva. Ali ne neće nikako

Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegica Holy gotovo se u cijelosti slažem s vašim izlaganjem. Ne slažem se u dvije stvari. Prva je da je centar izvorno zamišljen kao konzultantsko tijelo. Nije točno. Ja sam to i prilikom donošenja zakona o osnivanju centra govorio da će ovaj centar prerasti u nadinstituciju koja će obavljati poslove koje u mnogim zakonima nisu povjereni ali će polako preuzesti ovlasti brojnih institucija u energetici koje su posebnim zakonima osnovane a o tome ću nešto kasnije u svojoj raspravi. I druga je stvar ne slažem se s vama da on i treba kao konzultantsko tijelo. On uopće ne treba. u RH kada je u pitanju promišljanje o razvoju energetike, praćenje energetskog sektora, kada je u pitanju planiranje izgradnje objekata energetskog sektora postoji niz institucija Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva, pored Agencije za javno privatno partnerstvo čije poslove također ovaj centar polako preuzima, pored Agencije za upravljanje državnom imovinom,

ove poslove koji su dijelom prepušteni i preuzima ih polako centar također obavljati, pored Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastaje Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije koji mimo svih tih institucija koje su osnovane posebnim zakonima polako preuzima i postaje krovna organizacija i tim poslovima kažem upravlja a bez da ima izvornu podlogu u zakonima. Mi smo primjerice danas donijeli Zakon o energiji, donijeli, raspravili i da u tom zakonu niti jednom se riječju ne spominje centar, a iz toga Zakona o energiji koji je sada na snazi preuzima vrlo velike ovlasti no o tome ću kasnije jer mi je evo isteklo vrijeme. Hvala lijepo. I zadnja je replika ona uvažene zastupnice Natalije Martinečvić. **Martinčević, Natalija (HNS)** Pa meni je iznimno žao da se zastupnica Holy nije bolje informirala oko rada centra ili barem pažljivije slušala zamjenicu ministra kada je podnosila izvješće o radu centra i da nije uspjela čuti od 740 milijuna kuna već pripremljenih i gotovih projekata. Ovaj centar uistinu u okviru mogućeg čini velike napore da pokrene investicije, za razliku od onih koji su se iz petnih žila trudili da sve investicije i projekte u Hrvatskoj koji su važni za energetski sektor zaustave. A isto tako vašeg iznimno upućenog kolegu možete obavijestiti da delegacija Ministarstva gospodarstva već sljedeći mjesec upravo iz ovih razloga o kojima ste govorili ide upravo u Katar. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovana kolegice, drago mi je da su pokrenute investicije 740 milijuna kuna koje vi spominjete, ali postavlja se pitanje da li bi te investicije bile pokrenute i bez centra, da li su te investicije već bile u prethodnim planovima i nije li uloga centra na neki način da gura investicijske projekte koji možda i nisu već 10 godina na agendi. Ako sam dovoljno informirana o tome što se događa u energetskom sektoru u posljednje vrijeme mislim da se ipak možemo složiti da osim ovih projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu koji do sada možda i zbog javno privatnog partnerstva i nisu krenuli u najboljem smjeru, nije bilo nekakvih novih ideja u tom pogledu što mislim da je šteta. Ja nisam protiv toga da postoji tim koji će gurati investicije, ali mislim da bi rad takvog tima trebao biti nešto drugačije od onoga kako sada taj tim radi ili je barem moj dojam, ali relativno je kratko vrijeme pa ćemo vidjeti. Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu je poštovani zastupnik Branko Bačić. Moje će izlaganje biti na tragu onoga što sam govorio i kada je donesen Zakon o osnivanju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije i tad sam i sad držim da nema potrebe u Republici Hrvatskoj pored brojnih institucija koje su utemeljene posebnim zakonima osnivati ovakvo jedno tijelo. Tad sam prilikom donošenja zakona dvojio oko uloge ovog centra kad su u pitanju radovi i poslovi javno privatnog partnerstva. Rekao sam tada da postoji Agencija za javno privatno partnerstvo koja je utemeljena na Zakonu o javno privatnom partnerstvu. Usput, mi smo u srpnju ove godine, dakle prije par mjeseci donijeli Zakon o javno privatnom partnerstvu, mi smo ga u klubu HDZ-a podržali upravo iz razloga što bi taj zakon preko vlastite agencije trebao osnažiti ulaganja putem javno privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj i što ono ono svakako može provoditi cjelokupne sve poslove koji su Zakonom o javno privatnom partnerstvu predloženi. No danas smo svjedoci da sada sa ovim Zakonom o centru za praćenje energetskog poslovanja i investicije ono što nismo u tom zakonu govorili, što nismo s tim zakonom predvidjeli, sada polako taj centar preuzima dio poslova i značajan dio poslova koji je izvorno bio određen Zakonom o javno privatnom partnerstvu Agencije za javno privatno partnerstvo. Nadalje, kada se donosio u Saboru Zakon o neposrednom i učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji tada smo također upozoravali na mogućnost da ovaj centar praktično preuzima investicije inače snažnih tvrtki i kompanija u energetskom sektoru. Za mene je dvojba da li pored respektabilnih ekipa stručnjaka u JANAF-u, PLINACRO-u, HEP-u, potrebno je još jedno tijelo koje će pripremati, razmatrati, koordinirati, provoditi projekte investicija u cjelokupnom energetskom sektoru u Republici Hrvatskoj. Ja se usudim reći da je upravo u tim javnim tvrtkama i u HEP-u i u PLINACRO-u i u JANAF-u dovoljno stručne snage da se mogu mogu … provoditi projekti bez sudjelovanja ovog centra i mislim da ono što se tiče tih najvažnijih tvrtki u energetskom sektoru u Republici Hrvatskoj koji su u vlasništvu Republike Hrvatske doista nije nužan. U ovom zakonu također piše da ćemo da uskladiti sa drugim propisima. Jedan od tih propis je Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije koji je pravilnik donijela Vlada u kolovozu ove godine i koji pravilnik je oslonjen na još uvijek važeći Zakon o energiji. Danas donosimo Zakon o energiji, niti spominjemo taj pravilnik niti tim zakonom jednom jedinom rječju spominjemo Centar za praćenje i poslovanje energetskog sektora i investicije, a dajemo mu značajne ovlasti. Da je taj centar s aspekta Zakona o energiji važan valjda bi ga se bilo i jednom rječju negdje u samom zakonu spomenulo, a nije niti jednom. No taj pravilnik kojeg je donijela Vlada u kolovozu i koji je oslonjen na postojeći Zakon o energiji daje ovom centru neslućene ovlasti. Naime, daje mu ovlasti da dodjeljuje prava služnosti ili prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju koji se provodi kroz postupak javnog natječaja. I druga, dodjelu prava priključka na mreže ostvaruju se prema stanju i uvjetima regulacijske sposobnosti i tehničko-tehnoloških mogućnosti energetskog sustava kojeg utvrđuje HEP. Što se tiče davanja prava služnosti, odnosno dodjele prava služnosti ili prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske to prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj može jedino agencija AUDIO koja je prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom i osnovana. Nije mi jasno kako Vlada Republike Hrvatske može centru putem pravilnika koji je podzakonski akt dati ovlasti koje prelaze, ovlasti koje izvorno pripadaju Agenciji za upravljanje državnom imovinom i koje su utemeljene na Zakonu o upravljanju državnom imovinom. Prema tome, to sam u replici gospođi Holy rekao da način na koji ovaj centar vozi slalom, da kroz šumu pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj da mu može pozavidjeti Ivica Kostelić. Nije mi jasno da uz sve postojeće zakone u Republici Hrvatskoj kojima se centar uopće ne spominje iz svih tih zakona ovaj centar crpi ovlasti koje mu kažem po niti jednom od tih pojedinačnih zakona ne pripadaju. Centar je također ovim zakonom mu se daju velike ovlasti u dijelu koji se odnosi na obnovljive izvore energije. U isto vrijeme u Zakonu o energiji kojega smo danas raspravili ti poslovi su namijenjeni Agenciji za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Međutim, da bi ovaj centar imao ovlasti koje mu se ovim zakonom daju Zakon o energiji je propisao da se Agencija za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije može osnovati, osnovati, ali nigdje ne piše da mora kako bi ovaj centar mogao te poslove koji su inače, bi trebali biti u nadležnosti te agencije kako bi ih mogao obavljati. Početkom godine prvi potpredsjednik Vlade je rekao kako će se u Hrvatskoj do kraja rujna dogoditi investicijski tsunami i u tom smislu je spomenuo i jedan od projekata koji su hvale vrijedni, a to je podizanje energetske učinkovitosti javnih zgrada u Republici Hrvatskoj. Bilo je riječi da će se kroz taj projekt investirati negdje oko 2 milijarde kuna. Taj je projekt doživio apsolutni fijasko. Ja mislim da se na prste jedne ruke može izbrojiti, nabrojiti broj objekata javnih zgrada koje su se uključile u projekt podizanja energetske učinkovitosti. Ali što smo u međuvremenu dobili? Postojećim zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama bilo je predviđeno da se dio sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru budu namjensko korištena za omogućavanje projekta zelenog razvoja Hrvatske kojim bi se svim građanima Republike Hrvatske omogućile da se po povoljnim uvjetima ishode krediti kako bi mogli urediti vlastite fasade, kako bi kroz uređenje tih fasada, kroz podizanje energetske učinkovitosti mogli doprinijeti smanjenju potrošnje energije u Republici Hrvatskoj. Taj smo projekt, Vlada je taj projekt zatvorila. Taj projekt napustila, ukinula je tu zakonsku odredbu da se iz sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru mogu sredstva prenamijeniti upravo u podizanje energetske učinkovitosti tih zgrada jer su te zgrade nezakonito izgrađene u Hrvatskoj u pravilu i nedovršene, nisu ni rađene temeljem projekata nego su evo rađene takve kakve jesu i kojima bi upravo ta sredstva omogućili da kad ih već legaliziramo da ih možemo učiniti energetski efikasnijima. Dakle, s jedne strane taj smo projekat koji je mogao, imao je i osigurana sredstva za ostvarivanje kredita koji bi vlasnici zgrada mogli opravdati te investicije kroz nekoliko godina taj smo projekt ugasili. Otvorili smo novi projekt za podizanje energetske učinkovitost zgrada u javnom sektoru koji je doživio apsolutni fijasko. Mislim da je u tom projektu podizanja energetske učinkovitosti zgrada upravo ovaj centar trebao doprinijeti da se omogući realizacija tog projekta i da se doista u Hrvatskoj realizira 2 milijarde kuna u podizanje energetske učinkovitosti. Niti se to dogodilo, a s druge strane se ugasio jedan drugi projekt. Evo i na kraju ću s time i završiti. Držim da pored brojnih institucija u Hrvatskoj, pored tvrtki koje mogu obavljati poslove za investiranje u energetskom sektoru doista nije bilo potrebno ovakav centar ustrojiti i organizirati i da se bojim da će on usprkos evo želji Vlade da se kroz ovaj centar obavljaju poslovi praćenja energetskog sektora i investicija ja se bojim i sumnjam da on može polučiti dobre rezultate tim više što gro svojih poslova crpi crpi ne iz zakona koji bi trebali omogućiti realizaciju pojedinih projekata, nego time što Vlada drži da bi centar mogao prema njenom nahođenju neke poslove obavljati a koje im po zakonu inače ne pripadaju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Replika uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačić, ja sam u svojoj raspravi kada sam govorio u ime kluba nazvao ovaj novi, novorođeni centar, jasno novorođeni centar čedo naše koje smo iznjedrili podređenim i nečijim naputcima upravo onako kako je to već rečeno ono natječaj za konzultantske tvrtke, prebacivanje 110 milijuna iz INA-e, JANAF–a, PLINACRO-a itd. kako rasprava odmiče nakon rasprave i nekolicine ovdje zastupnika ja bih promijenio svoj iskaz. Ne bih ga nazvao čedo, nego čudo, jel' pravi wunder kind među svim mogućim agencijama, fondovima, centrima itd. u Republici Hrvatskoj. Jer ovo što ste i vi sami iznijeli i u što zapravo sve vodi k zaključku upravo onakvi kakvi ste vi iznijeli zapravo ne preostaje mi drugo nego da kažem da to pravo, pravcato čudo ili kako vi rekoste Ivica Kostelić. Hvala lijepo. Na vašu repliku odgovoriti će poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Da kolega Grubišić, nisu samo ovo dileme koje prate rad ovog centra. Naime,

i očekivali da na pozicijama državnog proračuna s obzirom da ovaj centar koliko čujemo prilično je rastrošan u svom poslovanju da budu postavljene i pozicije kako bi svi saborski zastupnici i javnost znala koliko RH košta ovaj centar. Nama je rečeno da će troškovi ovog centra negdje u iznosu oko 1 milijun kuna biti na pozicijama Ministarstva gospodarstva, no to se evo to do danas nismo uspjeli doznati koliki su rashodi pa bi bilo dobro da prilikom najavljenog rebalansa proračuna proračuna RH se potrudi Ministarstvo gospodarstva da otvori posebnu poziciju na kojoj će biti prikazani rashodi ovog centra pa bi onda mogli vidjeti čime se to sve ovaj centar bavio i koliko je sredstava uprihodio. Jer u Zakonu o osnivanju centra govori da će svojim poslovanjem centar uprihoditi sredstva od drugih tijela koja mu prepuste određene poslove. Pa bi mene interesiralo koliko je centar u troškovnom smislu potrošio sredstava iz državnog proračuna, a koliko je temeljem zakona sredstava uprihodio. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća je rasprava uvaženog zastupnika Marijana Škvarića. poštovani potpredsjedniče Sabora, zamjenice ministra. Pa ja u tom dijelu bi se prije svega napomenuo oko rada centra i dijela kod prijedloga zakona gdje bih posebno naglasio da je centar započeo i postupke nadmetanja s ciljem provedbe pripremljenih projekata, posebice u dijelu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada. Također, kroz dosadašnju provedbu tih aktivnosti uočena je potreba za unaprjeđenjem određenih zakonskih odredbi koje bi na operativnoj razini omogućile provedbu svih investicija za koje je iskazan interes, posebice interes vezano uz projekt javno-privatnog partnerstva. I posebno bih naglasio također da se uvodi odredba koja omogućuje svim javnim tijelima u smislu propisa kojim se uređuje područje javno-privatnog partnerstva da ovlaste centar da u njihovo ime i račun obavlja jedno ili više propisanih djelatnosti. Također vezano uz novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. Mi smo u prethodnim raspravama također definirali da zaista Zakon o energetici također je izuzetno bitan za razvoj RH, a da bi to znali i mogli iskoristiti ta mogućnost mora biti prisutna na svim razinama. Zasad moramo biti realni da rješavanje i definiranje i provođenje jednih takvih projekata na najnižoj razini, to što je na razini općina i gradova, je vezano uz manjak resursa. Prije svega to je manjak stručnih resursa ljudi koji znaju i hoće i sposobni su to odraditi. I da zaista takvi kvalitetni programi i projekti koji nam se otvaraju i koji pružaju mogućnost da zbog takvih stvari ne bi to mogli operativno odraditi ovo je hvalevrijedna odluka i mogućnost da zaista sa ciljem kojeg si možemo postaviti, mogu to govoriti i kao gradonačelnik grada gdje imamo jako puno iskustva u provođenju svih projekata i naročito oko tih projekata javno-privatnog partnerstva itekako nam je potrebna stručna pomoć da možemo te projekte odraditi i ugraditi razvoj općine općine ili grada u kojem jesmo. I tako da velim taj dio bi posebno naglasio i evo pozivam i sve kolege gradonačelnike, načelnike, župane i svih drugih razina da to itekako iskoriste. Evo, Hvala lijepo. Sljedeća je rasprava uvaženog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, zamjenice. Pa evo moram priznati da mi je teško početi ovu raspravu nakon što sam vidio kako je kolegica Holy ispljuskala ovaj zakon na jedan način jer što bi mi u oporbi trebali sad ovaj reći o ovom zakonu u tri članka. Pa ću se ja pokušati opet malo vratiti u nedavnu povijest, u 6. mjesecu ili u 5. ja mislim da smo imali Zakon o javno-privatnom partnerstvu pa društveno poticana stanogradnja itd. i tada sam upozorio da iako nam je sa strane HNS-a sugerirano da je to najbolje, da će to pokrenuti investicijski tsunami kako smo čuli, investicijski ciklus itd. idemo vidjeti što se desilo u ovih nekoliko mjeseci. Iako smo već tada upozorili da taj zakon ima određenih manjkavosti, pogotovo u osnivanju centra kojeg smo raspravljali u 3. mjesecu i da će ga vrlo brzo trebati nadograđivati. Evo prošlo je 6 mjeseci mi već nadograđujemo ulogu i važnost Centra za praćenje i investicije. O javno-privatnom partnerstvu puno se govori, međutim kad se vratimo u povijest ta dva pojma su uvijek bila u sukobu. Javno sa privatnim i privatno sa javnim. One dvije organizirane države koje pamtimo, onih prvih 45 godina ono javno uopće nije akceptiralo privatno. Privatno je bilo nepoželjno bilo nepoželjno i na sve moguće načine se pokušavalo te ljude, hrabre ljude koji su htjeli privatno raditi određene aktivnosti, vratiti u javni sektor. Nakon '90-e godine to se okreće i više toga hoćemo u privatnom, a sve manje bi trebalo biti u javnom. I sada u jednoj riječi mi, kažem koje su također odvojene riječi javno-privatno mi o tome pričamo kao o nekom spasonosnom rješenju koje će pokrenuti sve i preokrenuti sve trendove koje trenutačno imamo u gospodarstvu, a posebno u građevinskom sektoru. I tada sam naveo da mi u registru koji se vodi uredno pri Agenciji za javno-privatno partnerstvo imamo svega 18 ugovora i objašnjavao sam da je 2006. godine da su donesene smjernice i da je tada na temelju tih smjernica ugovoreno najviše projekata sa možda nejasnim pravilima. Tada je zakon nakon toga pokušao uvesti određena poboljšanja pa ovaj najnoviji zakon koji je bio savršen još više poboljšanja. Međutim, od svih tih projekata tada sam naveo samo neke koji koji su trebali u međuvremenu biti u realizaciji. Spomenut ću, jer tih projekata koje je ta agencija na neki način odobrila imamo dom za starije osobe u Čabru, Zračnu luku Zagreb kao jedini projekat koji je na jedini način u smislu u smislu javno-privatnog partnerstva i potpisan kao najveći projekat od ove Vlade negdje početkom 3 mjeseca. Imamo uveden projekat izgradnja kompleksa zapadna Žabica u Gradu Rijeci i izgradnja sokolskog doma u Osijeku. U tom registru transparentno su uvedeni svi ugovori iz javnog-privatnog partnerstva i listajući iste nije bilo teško doći do uočavanja da je najbolji posao javnog-privatnog partnerstva odradio Grad Osijek sa izgradnjom autobusnog kolodvora. Ustupajući zemljište i pravo građenje uz male obveze koje ne uključuju nikakvu financijsku naknadu učinkovito je riješeno pitanje autobusnog prometa i kolodvora. Svi ostali objekti koji su se gradili, a ovdje su navedeni primjeri Varaždinske županije kao najuspješnije. Što smo mi tada tvrdili da to nije uspješno, su se hvalili na velika, kažem usta i to je bilo nešto neviđeno u povijesti itd. E što imamo mi danas, evo nakon proteka od nekoliko mjeseci, nedavno listam i naiđem na jedan veliki naslov: "Škole iz javnog-privatnog partnerstva u Varaždinskoj županiji održavat će banke i stečajni upravitelj." Tu županiju pogodio je meteor, mislim na Meteor grupu koja je otišla u stečaj. Što sada reći nakon nekoliko mjeseci od te rasprave? Da li smo i dalje na istom stajalištu, da li je stečaj te firme koja je gradila gotovo sve objekte javnog-privatnog partnerstva u toj županiji, da li je to nekakva poruka i poduka što želimo dalje u budućnosti? Jer činjenice govore kažem, drugačije. Činjenica, da li je činjenica, piše u novinama da Varaždinska županija duguje privatnom partneru iz javnog-privatnog partnerstva više od 10 milijuna kuna. Da je manjak u Varaždinskoj županiji velik i da jednostavno svake godine nema dovoljno novca da bi se platile te silne obveze koje su proistekle iz gradnje svih tih objekata u vrlo kratkom vremenu. Slično imamo i u nekim drugim sredinama. I zbog toga se moramo upitati da li je to javno-privatno partnerstvo najspasonosnije rješenje za ovu državu, kad vidimo da svi od tog od tog načina jednostavno biježe i da ne postoji zakonski oblik koji će natjerati građevinara da uđe u jedan takav, A primjer su i te čuvene energetske fasade. Ako mi nakon 9 mjeseci zaključimo da smo od silnog potencijala i svih silnih objekata, javnih pogotovo ugovorili svega 2, a na javnom natječaj posao dobile Slovenske firme, međunarodnom natječaju, ako sam dobro rekao a mislim da jesam, jer hrvatski građevinari očito nisu spremni za taj oblik funkcioniranja ili gradnje, ne vjeruju u sav taj sustav. Postavlja se pitanje zbog čega mi zaista o svim ovim zakonima govorimo na jedan način koji bi se moglo nazvati veličanje. A primjeri nas upućuju na sasvim nešto drugo. A da imamo problema, kažem u investicijama vidljivo je iz stanja svih segmenata segmenata i svih indeksa koji padaju, od potrošnje, od rasta BDP-a, od pada u građevinskom sektoru itd. A još u 2 mjesecu, kažem i kolega Bačić je rekao, najavljen je veliki investicijski potencijal koji je iznosio negdje između 1 830 milijuna eura od strane Hrvatskih voda, HEP grupe, Hrvatskih autocesta, cesta, HŽ-a i 2 ministarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstva gospodarstva. Danas, nakon izvršenja proračuna za 6 mjeseci kada smo vidjeli ostvarenja svih ovih firmi koje su negdje na 30% iskazano u prvih 6 mjeseci, jasno je da moramo zaključiti da od tog investicijskog ciklusa nije bilo ništa i da taj investicijski ciklus ne može pokrenuti ni ovakva nova nadležnost Centra za praćenje energetske, poslovanja energetskog sektora i investicija. Osobno, kažem volio bih da se to sve ostvarilo, jer bi nam očito svima bilo bolje. Međutim, evo pokušavam pozvati aktualnu vlast, gdje također čujemo, evo određene i to velike primjedbe na taj isti zakon, da vidimo gdje, na koji način zaista izaći na ovo, sustava i što predložiti a da se cijelo vrijeme mi ovdje u Saboru ne bavimo ustrojem na neki način te državne uprave. Na svakoj sjednici Sabora tj. gotovo svakodnevno mi imenujemo neke nove pomoćnike, ravnatelje, proširujemo ovlasti određenim agencijama, centrima, jednostavno u tome smo se pogubili i postalo je jedini smisao kako nadograditi već ono što postoji. I sve mi to liči na jedan, a to i ministri stalno govore, pokušaj, stalno nešto pokušavamo, pokušavamo i nikako nam ne ide. Možda da krenemo na konkretne stvari, da nam konačno neko kaže istinu i što je zaista dobro za sve ove ljude u Hrvatskoj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Vaše izlaganje izazvalo je 4 replike. Prava je ona uvaženog zastupnika Branka Vukšića. Poštovani kolega Boriću, govorili ste jedan dio vremena svog izlaganja o javno-privatnom partnerstvu i izrazili ste neke opravdane sumnje s kojima se u potpunosti slažem, međutim tu sam i ja daleko više na čisto nego što ste vi. Ja nemam toliko upitnika, imam više tvrdnji. Javno-privatno partnerstvo jest jedna od najvećih podvala neoliberalnog kapitalizma. Javni je novac, a profit je privatni i to je javno-privatno partnerstvo. Upravo na primjeru, onom koji ste vi kazali, a to je Varaždinska županija dovoljno govori da ste u pravu i dovoljno govori da ono što ja tvrdim da postoje argumenti u hrvatskoj praksi. Javno privatnog partnerstva počeli su se odricati zemlje koje su ga izumile. To dobro znate da na zapadu javno privatno partnerstvo se počinje ukidati, a vidi vraga mi u Hrvatskoj smo se dosjetili da je to spasonosno rješenje za privatne partnere, a državu treba baciti još više na koljena. Vi se pitate, a ne kaže vam moja malenkost nije javno privatno partnerstvo dobro za Hrvatsku državu. Ono je loše, izuzetno loše, a naročito u ovim uvjetima i ovako kako je propisano. I još jedna samo primjedba, rekli ste da se pomalo čudite da iz desne naše desne strane dolaze kritike, to je glas razuma. Hvala lijepo. Sljedeća replika ona uvažene zastupnice Natalije Martinčević. Kolega Boriću vi o javno privatnom partnerstvu učestalo pričate međutim vi njega jako malo razumijete. Koliko se bježi od javno privatnog partnerstva govore podaci da u posljednjih godina u EU se itekako ulaže upravo kroz model javno privatnog partnerstva. Evo prošle godine je to bilo 18 milijardi eura, a u rekordnoj godini 2007.godini čak 30 milijardi eura. Europske zemlje odavno su shvatile prije 30 godina da je to jedan vrlo dobar model na koji način se mogu obnavljati i graditi ustanove od iznimnog značaja za građane. Mi smo to u Varaždinskoj županiji također prepoznali, mi smo s time itekako podigli standard našim učenicima i našim građanima i nemojte kontinuirano obmanjivati javnost da postoje problemi u Varaždinskoj županiji jel ne postoje. Niti je županija Varaždinska nekome dužna niti s propašću određenih tvrtki koje su u tom projektu sudjelovale se išta mijenja jer su izmišljeni mehanizmi. Nije ih izmislio Čačić niti HNS nego su izmišljeni odavno prije da se zaštite sva ulaganja i sve investicije po modelu javno privatnog Dakle nemojte obmanjivati javnost to je jedan iznimno dobar projekt koji je vrlo uspješan i najbolje se pokazao upravo u Varaždinskoj županiji. I mi smo to izdržali kada smo ga financirali sa 100% iz vlastitih sredstva a sigurno ćemo i sada kada će to država pokrivati sa 55%. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Pa evo ja kažem čitam iz ovog članka, ja nisam u Varaždinskoj županiji. Kaže "Škole iz javno privatnog partnerstva održavat će banke i stečajni upravitelj. Ukoliko se na sudu pobiju sporne pravne radnje vezane uz prijenos vlasništva poslovni udjeli postat će dio stečajne mase Meteor grupe kojom upravlja stečajni upravitelj odnosno odbor vjerovnika u kojima je predstavnik HYPO banke", vrlo jasno. A onda se navodi i da je Varaždinska županija prošlu godinu završila sa gubitkom, da su dospjele obveze bile 33,7 milijuna kuna što je gotovo petina prihoda u 2011.godini, a da se ostalo dužno 10 milijuna kuna privatnom partneru. I sada bih ja trebao reći a premijer nam je rekao da govorimo istinu. I govorimo istinu, ako ovo nije istina, a nitko nije demantirao, a očito da i ne može demantirati. Jasno su pobrojene sve investicije gdje su obveze u 20 godina preko 860 milijuna kuna Varaždinske županije i svih lokalnih samouprava koje su sudjelovale u tom projektu, a navode se sve osnovne škole itd. Nesporna je činjenica da vi te objekte imate, da se ti objekti koriste, da su oni bolji nego što su oni bili, da je to napredak i da su učenici, učitelji, profesori da su svi zadovoljni. Samo se postavlja pitanje zašto onda sve ostale županije nisu potrčale na isti način upravo u tom dijelu? Zašto sve druge lokalne samouprave nisu trčale za takvim investicijama nego su se oslonile na državu, na mogućnosti nekih ministarstava, bespovratnih zajmova od strane ne znam Europske investicijske banke, CEB-a itd. i pomalo sve te objekte također grade i puno su bolji nego što su bili ali nemaju dugoročne obveze na 20 i više godina koje jednostavno danas sve teže i teže teže servisirati. Znači opet govorimo istinu i ja ne znam zašto se vi ljutite a ove milijarde koje vi bacate ovako svakodnevno ne, 600 milijuna ovdje, danas je izašao gospodin Kajin pa je nabrojao 7, 8 projekata jedan 200, jedan 300 neki 500 milijuna eura, pa mislim kao da se bacamo novčanicama od 100 kuna. 500 milijuna eura je velik novac, da ga Hrvatska ima bilo bi nam puno lakše, međutim nije tako, nema ga. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Bore Grubišića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić ja sam bio u bojazni da sam možda i preoštar bio i neobjektivan jer nisam navodio argumente u svezi

jer ovi podaci koje ste iznijeli koji su argumenti za koje nema što se reći mi govore i daju za pravo da vjerujem da sam bio čak možda i blag. Podatak o tome da je u Europi uloženo ne znam u kojem vremenskom periodu 30 milijuna eura u javno privatno partnerstvo to je gospođo kolegice Martinčević kap u moru. Pa jel vi znate koliki je proračun EU i koliko je stanovnika ima EU? Pa Grčka duguje 200 milijardi eura, a vi govorite a vi govorite o javno privatnom partnerstvu od 30 milijardi eura pa to ističete kao primjer fantastičan EU. Pa to je kap u moru. A koliko je dužna Španjolska, Italija itd. to da ne govorimo. Drago mije da ste ove argumente naveli tako da ova moja replika samo toliko da vam izrazim zahvalnost što ste jasno i glasno. gotovo da bi se reko da su ovi objekti pomalo pod hipotekom, rekli ste banka ušla u vlasništvo. Tako isto nešto slično se dogodilo da je groblje u Požegi kod nas isto pod hipotekom banke. odgovorit će uvaženi zastupnik Josip Borić. Ne. Odustajete. Hvala lijepo. I zadnja je onda replika uvaženog zastupnika Marijana Škvarića. Hvala uvaženi gospodine zastupniče. Da bi ispravili sve ove netočnosti i objede oko tog projekta … županije i konkretno javno privatnom partnerstvu ovdje bi nam trebalo predavanje od strane centra barem mjesec dana, nekima možda i 6 mjeseci da bi možda malo shvatili neke stvari. Razlika u onome uspješnosti je u tome da netko može cijeli život filozofirati, pametovati, a stvar je samo u tome da treba biti jednostavno vrijedan i nešto ustvari i napraviti. … javno privatno partnerstvo samo iz onog veoma neuspješnog modela u Hrvatskoj, to su one slavne arene koje su zahvaljene modelu HDZ-a i koji zbilja apsolutno nema rezultata, nemaju pokrivenost i vidimo što se dešava sa tim arenama. Ja bih vas isto pozvao zaista da dođete u Varaždinsku županiju županu, da ovaj članak mu pokažete i da nađete još nekoliko članaka koji su isto napisani pa ih ne pokazujete, a koji govore činjenično stanje. Javno privatno partnerstvo Varaždinske županije nešto oko škola. Činjenica je to da da … morate formirati svoje posebno poduzeće koje se bavi samo tim javno privatnim partnerstvom i koje nema veze sa dubiozom koju ima neka druga firma u tom dijelu i s tim barem većim dijelom to zaštićeno. ona najbitnija stvar koju bih htio napomenuti, u Varaždinskoj županiji proveden je projekt koji ste isto rekli za izgradnju škola, dvorana. Nismo gradili fontane, arene, babilonske kule u zraku, gradili smo škole, gradili smo dvorane. A zašto, zato što smo znali da 2005. godine pa nadalje u Varaždinskoj županiji nećemo dobiti niti jednu kunu sredstava što se kasnije pokazalo. Da smo mi čekali da nam netko dođe ili da nam barem netko odgovori na naše projekte i programe koje smo radili dan-danas ne bi bilo izgrađeno 28 škola, ne bi sve te škole imale jednu smjenu, ne bi imale školske sportske dvorane i ne bi zaista u onom dijelu što smo napravili našim vlastitim sredstvima lokalnih uprava i samouprava i Varaždinske županije već 7 godina imamo program besplatnog prijevoza tako da zaista možemo reći da ako nešto treba ulagati da ova Hrvatska opstane to su u mlade i obrazovane ljude. U to smo mi ulagali i napravili smo dobar temelj. Do tog temelja možemo … ali toj nepoznanici svega skupa zaista pozivam u centar u Varaždinsku županiju i u Europsku uniju da se upoznate s javno privatnim partnerstvom, oni to imaju. Zašto nemate toliko sumnje, pa sve stvari čine ljudi. Ako ljudi imaju dobru namjeru i dobar cilj onda ćemo to i kvalitetno nadzirati, ako nisu od početka onda o čemu govorimo, ali dajmo si da to odradimo. Hvala.

Pa evo odgovorit ću uvaženom kolegi Škvariću da uz ovo što ovdje piše postoji i novac proračunskog nadzora. Mislim ne izmišljamo mi, što bih ja danas bio ovdje negativan i vi svaku moju raspravu doživljavate negativno kad dolaze prijedlozi iz Ministarstva gospodarstva. Zaista dobronamjerno raspravljamo i ukazujemo na neke nelogičnosti pa i probleme koji se pojavljuju u postupcima. Ako ovo nije istina onda ja ne znam što ovaj čovjek bude tamo priveden ili nije, šta ja znam šta se desilo niti to mene previše ni ne interesira, ali osjećam neku gorčinu s vaše strane stalno jer kad mi nešto govorimo da nije dobro onda vi imate priliku da to sve pohvalite, a svi pokazatelji govore da je to drugačije. Evo primjer Varaždinske županije i varaždinske dvorane koja u izgradnji košta 150 milijuna kuna, u otplati na 20 godina skoro 700 milijuna kuna, a godišnje morate izdvajati gotovo 30 milijuna kuna. Pa šta nije bilo lakše čekati četiri godine i napravit tu dvoranu pa 16 godina koristit tu istu za malo novaca, ne nego napravimo dvoranu javno privatnim partnerstvom i košta četiri puta više nego sada. I šta sada da vam ja na to kažem, da je to model kako treba graditi i dalje u ovoj državi u kojoj kronično nedostaju samo kune, sve ostalo imamo. To je naš To je naš najveći problem i naš najveći prijatelj, kune su naš najveći prijatelj, to je činjenica i bit će još veći. A ovo nije model koji očito obećava i koji želi potaknuti našu građevinsku operativu. Jer ako imamo samo dva natječaja za te energetske fasade, neki dan vidim jednog obrtnika tamo koji kod mene na otoku radi, kaže ja sam ugovorio tri, ali ove obične, one su jeftinije i ljudi hoće te i nitko ga ne može natjerat na energetsku fasadu jer to košta. I sad mi kažemo da je to dobro za javnu upravu, odlično, pa neka se grade, nitko nije protiv. Ali priča o nekakvih 700 milijuna kuna projekata, a naveo sam evo projekat doma za starije osobe u Čabru, bio nedavno na danu gradu, pitam načelnika što … Agencija za javno privatno partnerstvo dala mi je sve suglasnosti, otkad je došao centar sve je stalo, nitko ne zna tko je nadležan za daljnji korak. Austrijski partner ne može počet gradit dom jer više nitko ne zna nakon centra tko šta treba raditi. A neću ni pričat o svom ovom autobusnom kolodvoru u Rijeci koji će evo sad postat tema za predizbornu kampanju. Hvala. Hvala lijepa. U ime predlagatelja završno izlaganje će imat zamjenica ministra gospodarstva gospođa Tamara Obradović Mazal. Zahvaljujem na provedenoj raspravi. Od Odbora za zakonodavstvo smo zaprimili jedan tehnički amandman kojeg ćemo prihvatiti, obzirom da nomotehnički unapređuje tekst. Uvaženi gospodine Boriću, ja kad sam bila mala, imala sam 8 godina, popela sam se na susjedovu šljivu, malo sam nešto i pokrala sa grana, pala u gnoj do struka, došla doma i mama me ispljuskala, a mama me jako voli. To je iz ljubavi, a ljubav ponekad boli. To je naprosto tako i mi smo to tako i shvatili. Dakle zahvaljujući u ovoj raspravi sa žaljenjem moram konstatirati da me jedan dio nije slušao dok sam izlagala o tome što je centar napravio u zadnjih 5, 6 mjeseci. Dakle centar postoji 6 mjeseci, u operativnom smislu te riječi radi znatno kraće vrijeme i da ne rekapituliram sve ono što sam navela uvodno samo ću reći, možda jedan od najvrjednijih doprinosa centra s analitičke strane, sa stručne strane je činjenica da su zaustavili 33 projekta kao ekonomski neisplativih. Zamislite da vam netko da savjet ne idi u to, ne isplati se, što kako god to okrenuo, je li to bio JPP, je li to bio bilo koji drugi model poslovanja ne isplati ti se i tako 33 puta. Samo da su to napravili u 5 mjeseci već je nečega vrijedno. Ono što je dobro i što čeka između ostalog i ovaj dio izmjena zakona su projekti u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i vratila bih možda priču na početak. Jedinice lokalne samouprave dolaze centru da u njihovo ime i za njihov račun i za njih provedu postupke nadmetanja, ugovaranja, dizajniranja projekata primjerice javnog privatnog partnerstva i u tom segmentu obrnuti je proces. Jedinice lokalne samouprave dolaze centru i kažu ove ovlasti koje imate za izvršnu vlast proširite i na nas. Zašto? Imate neku uhodanu praksu, imate neko iskustvo, imate kapacitet, napravite to za nas. Onih spominjanih 740 milijuna kuna, dakle projekti koji se upućuju Agenciji za javno privatno partnerstvo je isto rezultat nekog konkretnog rada u posljednjih pet, šest mjeseci tako da to čedo koje je spominjao zastupnik Grubišić treba ga pustiti da konkretne rezultate. Treba vidjeti, dakle pet, šest mjeseci nije dovoljno. Ali već ove brojke, ovi projekte 110 projektnih zadataka, 300 energetskih pregleda građevina, 33 negativne preporuke, 740 milijuna kuna vrijednih 5 projekata koji se upućuju Agenciji za javno privatno partnerstvo možda nije puno, možda ne zvuči puno ali je nešto. U pet mjeseci je svakako nešto. To nešto će se vidjeti u rebalansu proračuna. Dakle, proračun je, molim? Vi ste spominjali. Pardon, bit će viđeno u proračunu, jer kada se radio proračun za 2012. godinu kada se radio proračun za 2012. godinu tada, dakle znate da se on napravio prije nego što se napravio centar. Dakle, u proračunu koji će vam doći na klupe bit će vidljiv i odnos prihoda, rashoda, odnosno rashoda samog centra. I posljednje, s obzirom da je već bilo rečeno da organizira i posjet Kataru. Tu moram naglasiti da je CEIK operativno i koordinativno uključen u projekt, odnosno da koordinira projekt LNG terminala zajedno sa svim ostalim uključenim subjektima i da upravo na na tragu te pripreme i na tragu dokumentacije koja je spremna za prezentaciju, između ostalog i u Kataru to ćemo imati uskoro neposredno prilike prezentirati kao investicijski potencijal. Evo zahvaljujem još jednom. Hvala lijepo. I još imamo repliku uvaženog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Pa evo, sve sam pažljivo saslušao. Reći ću da sam zadovoljan sa svim tim odgovorima iako činjenice koje pišu ovdje u ovom jednom članku niste pobili, one su takve očito, iako bih ja volio da nisu takve, ali činjenica da jest. Međutim, sad smo čuli da imamo rebalans proračuna. Cijelu godinu pričamo već na početku kad smo imali raspravu o proračunu negdje u drugom mjesecu ja mislim bilo je rečeno to su okviri, izvan toga se ne ide, to je Amen, gotovo, završit ćemo godinu unutar toga. Na ovom izvršenju pričali smo i upozoravali na mnoge stavke. Onda nam je zamjenik ministra rekao ma ništa nema od rebalansa itd. E evo danas prvi državni dužnosnik koji je imao hrabrosti reći da će biti rebalans. jest da ono nije uspio, da proračun nije uspio održat se onakav kakav je zamišljen, da je to možda bilo i ambiciozno za prvu godinu vlasti. Moguće, ali mislim zbog čega je to nekakva velika greška ili veliki problem malo malo ispraviti financije koje su projicirane u ovom nesigurnom vremenu na početku godine, a trebaju završiti na kraju godine. Mislim i to se ovdje doživljavalo kao nešto teško, kao nešto što nije uputno itd. a dnevno svjedočimo brojnim rebalansima od lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave i tamo je to normalna stvar. Međutim, u državi to postaje kao nekakav veliki problem, iako kažem drago nam je da ste vi prvi dužnosnik koji je rekao da će u Hrvatskoj biti ipak rebalans. Hvala Ispričavam se, možda u žaru rasprave a nadovezujući se na izlaganje uvaženog zastupnika Bačića koji je tražio vidjeti prihode i rashode u rebalansu proračuna. Evo nadovezavši se na njegovo izlaganje možemo to pripisati lapsus lingue, umoru, nečemu. Dakle, ono što je uvaženi zastupnik Bačić sugerirao da vidi u proračunu evo pripišimo to jednostavno ponavljanju onoga što je kolega rekao. Hvala. Hvala lijepo. Evo sa tim utješnim riječima da neće biti rebalansa proračuna ćemo završiti raspravu o tekstu ovog zakona. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala.